[14:10:34]: Det foreslås å avvi- se Rødts forslag om at Stortinget ber regjeringen ta initiativ til sanksjoner for å håndheve FNs sikkerhetsråds resolusjon 2728, avvise forslag om at Stortinget ber regjeringen følge opp den internasjonale domstolens ordre av 26. januar 2024 og også resolusjon fra FNs menneskerettighetsråd ved å stanse alle norske leveranser av våpen, våpenkomponenter og flerbruksvarer som kan bidra til et folkemord. Begrunnelsen for å avvise er at innholdet er svært likt andre forslag som Stortinget har behandlet tidligere i sesjonen. Problemet er bare at FNs sikkerhetsråds resolusjon ble vedtatt 25. mars og aldri har vært en del av Stortingets behandling av forslag som gjelder krigen mot Gaza. FNs menneskerettighetsråd vedtok sin resolusjon 5. april, som var første gang rådet tok stilling til krigen på Gazastripen,

men verre enn som så handler det også om realiteter. Det har kommet resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd og FNs menneskerettighetsråd siden Stortinget forrige gang behandlet forslag. Det mener vi